**Jarnjak, Ivan (HDZ)** prelazimo na točku 6. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 428. Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivica Perović, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Perović, Ivica** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, štovane zastupnice i zastupnici hrvatskog Sabora. Često s ponosom ističemo da je Hrvatska pomorska država i ona to doista jeste. Kako po svojoj 6 tisuća 278 kilometara dugoj obali, i otoka, tako i sa tisuću 180 brodova sa oko 1,5 milijuna bruto registarskih tona i oko 104 tisuće brodica i jahti upisanih u hrvatske upisnike po svojim lukama, ali možda više od svega upravo po oko 20 tisuća hrvatskih pomoraca koji plove na brodovima svih zemalja svijeta. Hrvatska Vlada je prepoznala posebnost ovog zahtjevnog zanimanja pa je iniciranjem i provedbom niza mjera i aktivnosti nastojala poticajno djelovati i kako na izbor pomoračkog zanimanja, tako i na očuvanje i promicanje ove profesije. Naime, kako u svijetu tako i kod nas uočen je zabrinjavajući trend opadanja interesa odlazak na brod, pa se pomorska industrija suočava sa sve ozbiljnijim pomanjkanjem prije svega časničkog kadra. U takvim uvjetima mi se u Hrvatskoj možemo pohvaliti sustavnim pristupom razvoju pomorstva u cjelini, a tu posebno upravo mjerama usmjerenim ka pomorcima. Spomenimo samo neke, stipendiramo đake i studente pomorskih škola i fakulteta, reformirali smo pomorsko školstvo, gradimo školski brod, proveli smo tzv. socijalnu reformu za pomorce koja je osigurala hrvatskih pomoraca čitav niz poreznih olakšica. U hrvatsko zakonodavstvo kontinuirano se ugrađuju najviši svjetski standardi života i rada pomoraca. upravo činjenica da veliki broj hrvatskih pomoraca njih više od 80% plovi na brodovima stranih zastava. Nas posebno motivira da aktivno sudjelujemo i potičemo usvajanje i primjenu globalnih standarda, koji osiguravaju dostojne životne i radne uvjete pomoraca bez obzira na zastavu pod kojom oni plove. Jedan od takvih instrumenata je i Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine čija je stranka Republika Hrvatska od 1996. godine temeljem Zakona o potvrđivanju iz 1995. godine. Svrha ove konvencije je osigurati provedbu standarda sadržanih u čitavom nizu drugih instrumenata usvojenih u okrilju Međunarodne organizacije rada i to na ujednačen način, a što se postiže između ostaloga pravilima o inspekcijskom nadzoru koji se provodi u lukama, nad brodovima strane zastave. Protokolom iz 1996. godine koji je stupio na snagu 2003. godine, proširuje se lista konvencija čija je provedba i nadzor na provedbom osigurava naravno ovim instrumentom. Kako su odredbe konvencija sadržanih u dodatku protokola iz 1996. godine, već implementirane u hrvatsko zakonodavstvo i primjenjuju se na hrvatskim brodovima, poseban značaj donošenja ovog zakona ogledat će se upravo u nadzornoj komponenti, odnosno u osiguravanju nadzora nad primjenom odredaba ILO instrumenata na brodovima stranih zastava u hrvatskim lukama, a što je ujedno i zahtjev Direktive Europske unije koja se odnosi na inspekcijski nadzor nad stranima brodovima u lukama članicama Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. I prvu su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo čuli smo iscrpno uvodno izvješće našeg državnog tajnika i odmah na početku ću reći da će članovi kluba Hrvatske narodne stranke podržati prijedlog zakona o potvrđivanju protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine. Nije na odmet neke stvari ponoviti, pa dopustite. Dakle, rečeno je Republika Hrvatska je '96. godine potvrdila Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima, time se naravno obvezala usvojiti zakone ili druge propise kojima se za brodove registrirane na njenom području uređuju. Tu spadaju sigurnosni standardi, odgovarajuće mjere socijalnog osiguranja, uvjeti radnog odnosa i uvjeti života na brodu, te u svezi na navedenim vršiti stvarnu kontrolu nad brodovima koji su registrirani na njenom području. Odredbe zakona i drugih propisa kojima se provodi konvencija, moraju biti sukladne odredbama konvencija koje se navode u dodatku konvencije. Konvencija je u našem zakonodavstvu implementirana kroz odredbe Pomorskog zakonika i propisa koji su doneseni temeljem njega kao kao u nizu pravilnika koji reguliraju problematiku s posebnim naglaskom u nadzoru nad uvjetima života i rada pomoraca na brodovima. Protokol iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz '76. godine stupio je na snagu 10. siječnja 2003. godine, te su ga do sada raticifirale 23 države. Protokolom se proširuje popis konvencija navedenih u dodatku konvencije, a dodaci su minimalni standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine. Uključivanje Konvencije o smještaju članova posada na brodovima iz '70. godine, Konvencijom o radnom vremenu i broja članova posade iz '96. godine, Konvencijom o osobnim ispravama pomoraca iz 1958. godine, Konvencijom o predstavnicima radnika iz 1971. godine, Konvencijom o zdravstvenoj zaštiti i pružanju medicinske skrbi iz 1987. godine, Konvencijom o repatrijaciji pomoraca koja je revidirana iz 1987. godine. Dakle, protokol stupa na snagu za Republiku Hrvatsku 12 mjeseci nakon dana registracije njezine ratifikacije kod glavnog direktora Međunarodnog ureda rada. I zaključno, potvrđivanjem ovog protokola upotpunjuje se cjelina mnogostranih ugovora koje je Republika Hrvatska u postupku usklađivanja hrvatskog pomorskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, naprosto mora potvrditi. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. Republika Hrvatska je '96. potvrdila Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima Međunarodne organizacije rada i time se obvezala usvojiti zakone ili druge propise kojima se za brodove registrirane na njenom području uređuju sigurnosni standardi. Konvencija je u našem zakonodavstvu implementirana kod odredbe Pomorskog zakonika i propisa koji su doneseni temeljem toga zakona. To su razni u pravilu pravilnici. Što nam ta konvencija kaže? Evo pa ovo najvažnije. Svaka članica koja ratificira ovu konvenciju obvezuje se imati zakone ili druge propise za brodove registrirane na njenom području kojima se uređuju sigurnosni standardi uključujući standarde osposobljenosti, radno vrijeme i brojno stanje posade tako da se jamči sigurnost života na brodu. Potom odgovarajuće mjere socijalnog osiguranja, također uvjeti radnog odnosa na brodu i uvjeti života na brodu u mjeri u kojoj nisu po mišljenju članice uređeni kolektivnim ugovorima ili ih nisu odredili nadležni sudovi na način koji je jednako jednako obvezujući za brodovlasnike i pomorce na koje se odnosi. Važno je na neki način posebno istaknuti i to da konvencija ne dopušta nikakvu diskriminaciju na temelju rase, boje kože, spola, vjere, političkog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla koje ima za posljedicu ukidanje ili narušavanje jednakosti, mogućnosti ili postupanja u zaposlenju ili zanimanju. Dakle, da ne bih ovo druge odredbe i članke čitao stvarno jedno veliko poboljšanje u našem zakonodavstvu i za naše pomorce i naravno klub HDZ-a ovakav prijedlog će podržati. Hvala Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednu prijavljenu. Uvaženi zastupnik Gari Cappelli. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Danas je dakle prilika raspravljati o prijedlogu zakona o potvrđivanju protokola iz 96. uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 76. Dakle, znamo da u Republici Hrvatskoj danas imamo negdje oko tridesetak tisuća pomoraca. Naša zemlja vodi stalnu brigu o ovoj kategoriji stanovništva donoseći dakle propise kojima se na ovaj ili onaj način olakšava obavljanje njihovog teškog poziva. Jedan dio hrvatskih pomoraca radi na brodovima hrvatske zastave. U odnosu na njih Republika Hrvatska ima daleko veće ovlasti i mogućnosti intervencije nego u odnosu na hrvatske pomorce koji plove na brodovima stranih zastava, premda se i u odnosu na ove potonje čini što se može i to kroz djelovanje hrvatskih predstavnika u međunarodnim regulativnim tijelima ali i kroz donošenje određenih domaćih propisa poput onog o pravu na izravnu tužbu protiv osiguravatelja odgovornosti, te onoga o međunarodnoj dakle nadležnosti hrvatskih sudova u sporovima za naknadu štete uslijed smrti i tjelesne ozljede. U pogledu pomoraca koji plove na domaćim brodovima Republika Hrvatska ima mogućnost donošenja propisa koji se obvezno primjenjuju na takve brodove a koji se odnose na uvjete života i rada pomoraca. Republika Hrvatska članica je 56 konvencija Međunarodne organizacije rada koje se odnose na pomorce a svojim internim propisima nastoji predočiti odredbe tih konvencija u domaćem zakonodavstvu. Jedna od takvih konvencija je Konvencija broj 147 o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima. Prihvaćanjem ove konvencije Republika Hrvatska se dakle obvezala u svoje nacionalno zakonodavstvo pretočiti odredbe dakle petnaestak različitih konvencija Međunarodne organizacije rada o uvjetima života i rada pomoraca. Godine 96. Konvencija broj 147 dopunjena je protokolom kojim se primjena konvencije proširuje na još šest konvencija Međunarodne organizacije rada o uvjetima života i rada pomoraca. Drugim riječima, protokolom dakle iz 96. godine proširuje se krug konvencija koje se temeljem Konvencije broj 147 implementira u nacionalno zakonodavstvo. Zakon koji je danas pred nama donosi se na usvajanje navedenog protokola iz 96. godine na Konvenciju broj 147. Konvenciju 147 kao i protokol iz 96. ratificirala je dakle većina članica Prihvaćanjem protokola iz 96. Republika Hrvatska bi nastavila već započeti trend usvajanja standarda Međunarodne organizacije rada iz oblasti uvjeta života i rada pomoraca kao i zaokružila dakle posao već započet usvajanjem same Konvencije broj 147 ali i pristupila velikoj obitelji europskih zemalja koja je učinila isto. Stoga dajem punu potporu ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni